Vladimir (HDZ)** - Prijedlog strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008.-2018.) Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Na temelju članka 242. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli odbori za razvoj i obnovu, pomorstvo, promet i veze i zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli zastupnici Mirela Holy, zajednički zastupnici Mirela Holy, Ivica Pančić i Vlatko Podnar. Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Branko Bačić. Izvolite, državni tajniče. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže Saboru donošenje Strategije razvitka riječnog prometa. Razlozi za donošenje ove strategije leže u činjenici da je potrebno unaprijediti riječni promet u Republici Hrvatskoj stoga što on u ovom trenutku nije na zavidnom nivou s jedne strane a s druge strane i zbog činjenice da je Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda Republika Hrvatska vodne puteve i luke unutarnjih voda proklamirala kao područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Također, razlog za donošenje ove strategije leži i u činjenici da smo donošenjem tog istog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda propisali u članku 3. da će Hrvatski sabor donijeti strategiju razvitka riječnog prometa. Treći vrlo važan razlog za donošenje strategije jest ispunjenje provedbene mjere iz Nacionalnog programa pridruživanja EU Hrvatske Europskoj uniji čime smo se obvezali implementirati postavke europskog akcijskog plana za riječni promet koji se naziva NAJARDES i kroz koji strateški dokumenat Europske komisije praktično i mi gradimo i provodimo našu Strategiju razvitka riječnog prometa. U tom smislu mogu kazati da je naša Strategija razvitka riječnog prometa u sadržajnom i načelnom smislu gotovo u cijelosti uobličena i napravljena prema tom europskom strateškom okviru za razvoj europskog riječnog prometa. Nadalje, držimo da je strategija razvitka riječnog prometa ključni strateški dokument koji je važan za razvoj unutarnje plovidbe a isti je odnosno naša strategija je podloga za izradu srednjoročnih planova razvitka vodnih puteva i luka na unutarnjim vodama što je također predviđeno Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, no o tome ću nešto više kasnije reći. Prije nego što kažem nekoliko riječi o samoj strategiji htio bih prikazati u najkraćim crtama stanje i obilježje riječnog prometa danas u Republici Hrvatskoj. Naime, činjenica je da u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj se na rijekama odvija tek 1,5% sveobuhvatnog prometa u Republici Hrvatskoj i da s tom činjenicom nismo zadovoljni. Naime, u Europskoj uniji riječni promet sudjeluje sa negdje oko 6% pa do 24% ukupnog prometa. Pa prema tome, dakle, već i same te, iz samog tog podatke dovoljno se govori, sam podatak po sebi dovoljno govori kako i na koji način možemo unaprijediti riječni promet u Republici Hrvatskoj, tim više što plovni putovi u Republici Hrvatskoj i omogućavaju daljnji razvoj riječnog prometa. Nadalje, riječni promet a nadasve luke na rijekama u Republici Hrvatskoj, dakle, i to najprije luke od državnog značaja kao što su Sisak, Slavonski Brod, Osijek i Vukovar, karakterizira nedovoljna opskrbljenost lučkom infra i suprastrukturom. što nije dovoljno, što luke nisu dovoljno opremljene niti lučkom infra niti lučkom suprastrukturom ipak polagano se bilježi rast prometa u pojedinim lukama. Činjenica je da su upravo plovni putovi i luke na plovnim putovima u Republici Hrvatskoj bila ona područja koja su bila najviše zahvaćena Domovinskim ratom, pa jasno da i zbog Domovinskog rata, zbog agresije na Republiku Hrvatsku nije bilo moguće obavljati riječni promet, a to je onda posljedično dovelo do zaostajanja i unutarnjih plovnih putova a isto tako i lučke infrastrukture. Kada govorimo o riječnom prometu, onda svakako treba spomenuti i podatak da je riječni promet jedan od najekonomičnijih i ekološki najprihvatljivijih vidova prometa. Prema jednoj studiji koju je radila Europska komisija kaže se za prijevoz jedne tone tereta prosječnoj potrošnji energije za plovila u unutarnjoj plovidbi transportna udaljenost je 370 kilometara dok je za željeznicu 300 kilometara a dok je za cestovni promet ta udaljenost iznosi 100 kilometara. Iz tog podatka jasno je vidljivo dakle,

Uz ekonomičnost i ekološku prihvatljivost prometa roba vodnim putovima važna je sigurnost plovidbe i povezivanje mreže vodnih putova Republike Hrvatske sa jedinstvenim vodnim sustavom Rajna-Majna-Dunav. Dakle, uvažavajući sve te činjenice, dakle, potrebu razvoja riječnog prometa kao i naše zakonske obaveze mi smo u Vladi Republike Hrvatske krenuli u izradu jedne sveobuhvatne strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske a koju smo dijelom temeljili i na postojećoj strategiji prometnog razvitka koju je donio zastupnički dom Hrvatskoga sabora 1999. godine. Od tada pa do danas je prošlo gotovo 10 godina i praktično postojeća strategija više nije poticajna za daljnji razvoj riječnog prometa pa je bilo nužno definirati strateški razvitak riječnog prometa koji ima novi razvojni potencijal. Dakle, kao što sam kazao strategija koju predlažemo rađena je sukladno europskom akcijskom planu riječnog prometa i na taj način je i konceptirana. Dugoročni cilj iste je integriranje mreže vodnih putova u sklopu kombiniranog riječnog morskog koridora Podunavlje-Jadran. Strategija kao strateški dokument predstavlja podlogu za donošenje srednjoročnih planova razvitka vojnih putova i luka unutarnjih voda kako je to i predviđeno člankom 103. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. I mi smo u Vladi Republike Hrvatske ta dva strateška dokumenta također već napravili i u tim planovima smo točno potpisali koje su to mjere, aktivnosti, rokovi u kojima bi krenuli dakle, daljnji razvoj vodnih putova i luka na unutarnjih vodama. Primarni ciljevi koji se trebaju realizirati donošenjem strategije su uspostava ravnoteže u razvitku različitih načina prometa, ravnomjerno iskorištavanje svih prometnih resursa, sloboda tržišta, ujednačavanje propisa i standarda, koordinirani i održivi razvitak i sve to temeljiti na šest bitnih načela koja su uključena i kroz koje će se provoditi takva politika naspram unutarnjih plovnih putova odnosno luka na unutarnjim vodama. Svakako jedno od najvažnijih načela prometne politike odnosi se na sigurnost plovidbe i zaštitu okoliša. Upravo u tom segmentu, vodeći računa dakle, o zaštiti okoliša i sigurnost plovidbe, mi u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture razvijamo riječni informacijski sustav koji će bitno doprinijeti sigurnosti plovidbe i kvaliteti plovidbe, u kojemu ćemo u svakom trenutku znati realno stanje na unutarnjim plovnim putovima i rijekama, vodeći računa o razmjeni informacijama putnicima, teretu te posadi, brodovima i svemu onome što je od bitnog značaja za upravljanje riječnim prometom. Nadalje, riječni promet je potrebno integrirati u transportne lance i učiniti ga atraktivnijim za one subjekte koji se bave planiranjem i prometnom logistikom. To je naravno moguće, ako sve države koje su uključene u sustav …/Govornik se ne razumije./… primjenjuje slične koncepte i u dijelu koji se dakle, odnosi na sigurnost plovidbe i na uspostavu riječnog informacijskog sustava. Kada govorimo o tržištu onda je prema projekcijama Europske komisije planiran rast riječnog prometa u idućih 10 godina od 7% a neke najoptimističnije procjene govore i o rastu riječnog prometa, do 20%. Mi u Republici Hrvatskoj da bismo mogli odgovoriti takvom zahtjevu potrebno je da u cijelosti integriramo cjelokupni riječni sustav, dakle, sve plovne putove na unutarnjim vodama i u tom smislu u Vladi Republike Hrvatske prilazimo izgradnji plovnog kanala Dunav-Sava čime bi se ostvarila ta integracija mrežnih, vodnih putova u Republici Hrvatskoj. I na taj način jasno da bi se stvorila neovisnost hrvatskih unutarnjih plovnih putova u odnosu na treće države. Važno je također istaknuti da je višenamjenski kanal Dunav-Sava kao i atraktivnost područja oko njega bitno mora biti, jedan od uvjeta, jasno i razloga kanala i da bi on dokazao svoju opravdanost jest i potreba moderniziranje luka na unutarnjim plovnim putovima što je također naglašeno u strategiji te osigurati dovoljno prostora za izgradnju gospodarskih zona koje bi se naslonile na sami kanal ali i na luke na unutarnjim plovnim putovima. Kada govorimo o riječnom brodarstvu koje je također jedna od bitnih načela u razvoju naše strategije, htio bih reći nekoliko podataka koji govore o sadašnjem stanju riječnog brodarstva. Naime, u ovom trenutku hrvatsko riječno brodarstvo ima 57 brodova ukupne nosivosti 44 tisuće tona, čija je prosječna starost otprilike 40 godina. Jasno dakle, da je flota mala, da je flota zastarjela i da ne može odgovoriti zahtjevu koji se postavljaju pred pred razvoj unutarnje plovidbe pa smo u tom smislu u Vladi Republike Hrvatske i kroz strategiju naveli one podatke, odnosno one mjere koje ćemo sukladno europskim direktivama provoditi kada je u pitanju poticanje brodara, odnosno poticanje brodarstva u Republici Hrvatskoj. Jedan od važnih segmenata razvoja brodarstva svakako je, jest i nedostatak kvalitetnog brodarskog, brodarskih zanimanja pa smo u tom smislu pokrenuli proceduru da bi zajedno sa pomorskim školama u Republici Hrvatskoj i to pomorskim školama prvenstveno u Bakru i sa Prometnim fakultetom u Zagrebu krenuli u kvalitetniju edukaciju brodarskih zanimanja. Dakle kao što sam rekao cjelokupna strategija se naslanja dakle na europski akcijski plan i u tom smislu nismo ni naveli financijske podatke koje, koji bi proizašli iz provedbe same strategije. mi ćemo kroz daljnji postupak a to je usvajanje petogodišnjeg programa razvoja luka i unutarnjih plovnih putova pokazati kako i na koji način vidimo daljnji razvoj infrastrukture unutarnje odnosno riječnog prometa u Republici Hrvatskoj. Pa u tom smislu, dakle imamo namjeru ulagati u financiranje izgradnju lučke infra i suprastrukture u lukama Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak i prema master planovima odnosno usvojenim planovima izgradnje i uređenja tih luka namjerava se ukupno u idućih 5 godina na području tih luka uložiti oko 116 milijuna EUR-a dok na izgradnju odnosno održavanje unutarnjih plovnih putova negdje oko 126 milijuna EUR-a. Dakle ukupna investicija u idućih 5 godina koja će biti detaljno obrazložena i pokazana samim petogodišnjim planom razvoja unutarnjih plovnih odnosno luka na rijekama iznosila bi negdje oko milijardu i 765 milijuna kuna. Jasno pri tome ne uračunavajući troškove izgradnje kanala Dunav-Sava čija je čija je procijenjena vrijednost a što će vrlo brzo pokazati i prostorni plan o kojemu će biti više riječi u ovome Saboru, njegova bi cijena iznosila negdje oko 5 milijardi i 500 tisuća kuna. Dakle izgradnjom luka, izgradnjom i uređenjem, održavanjem unutarnjih plovnih putova, posebnom brigom o riječnom brodarstvu kao sastavnom dijelu riječnog odnosno prometa na rijekama držimo da je moguće kvalitetno odgovoriti na izazove koji se pred Republiku Hrvatsku kao podunavsku državu, kao državu koja ima kvalitetne preduvjete za razvoj riječnog prometa može kvalitetno odgovoriti. Hvala gospodine

pomorstvo, promet i veze. Predsjednik Odbora gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite.

Prijedlog strategije razvitka riječnog prometa razmatrao kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da je strategija riječnog prometa prilog implementaciji europskog akcijskog akcijskog plana za riječni promet i da je usmjerena na 6 glavnih područja djelovanja; sigurnost plovidbe, zaštitu okoliša, tržište, infrastrukturu, brodarstvo a i edukaciju zajedno sa promidžbom te administrativnom sposobnošću. Riječni promet potrebno je integrirati u intermodularnu i transportnu mrežu kako bi se ojačala njegova uloga na tržištu kao ekološki najprihvatljivije vrste prometa. Za integraciju riječnog prometa u intermodularnu transportnu mrežu važno je postići razinu pouzdanosti i efikasnosti unutarnje plovidbe kroz osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture. Isto tako luke se moraju prometno povezati s glavnim cestovnim i željezničkim koridorima kako bi se ostvarila bolja integracija s gospodarskim zaleđem i stvorili uvjeti za razvitak intermodularnog prometa. Predlagatelj je također naglasio da konvencionalni sustav sigurnosti plovidbe ustupa mjesto paneuropskom sustavu kontrole plovidbe i upravljanje prometom koji se temelji na uvođenju riječnih informacijskih servisa te da se operativno upravljanje novim sustavom predviđa u okviru nacionalne središnjice. U samoj raspravi na Odboru iznijeto je mišljenje da bi ovom dokumentu bolji naziv bio akcijski plan na osnovu kojeg bi se trebala izraditi strategija kojom bi se detaljno definirala dinamika odnosno rokovi izvršenja utvrđenih planova i projekata, financijska sredstva potrebna za njihovo provođenje odnosno da država mora utvrditi koliko će se izdvajati u naznačene projekte. Istaknut je i značaj ulaganja u plovne puteve, riječno brodarstvo i luke kao dio strategije razvoja u Slavoniji. Prijedlog strategije, da je Prijedlogom strategije daju pravci i smjernice, a da će se konkretnim petogodišnjim planovima koji su u pripremi biti, koji koji će inače biti gotovi do kraja godine, detaljnije definirati sami rokovi i potrebna financijska sredstva vezana i za plovne puteve, luku, terminale kao i ulaganje u riječno brodarstvo. Nakon provedene rasprave Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu jednoglasno je predložio Hrvatskom saboru donošenje strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2018. Hvala. Odbor za razvoj i obnovu? Predsjednica Odbora gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi tajniče Odbor je, Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskog sabora na svojoj prvoj sjednici održanoj 8. svibnja razmotrio je Prijedlog strategije riječnog prometa u Republici Hrvatskoj i koji je predsjedniku Sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. svibnja. Odbor je u smislu članka 68.a Poslovnika Hrvatskog sabora u, o Prijedlogu raspravio u svojstvu jednako tako matičnog tijela budući da se radi o strategijama. U uvodnom izlaganju predstavnice predlagatelja istaknuto je da se u vrijeme kreiranja strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj odvija proces političke i gospodarske integracije zemalja Jugoistočne u Europsku uniju. Rečeno je da Republika Hrvatska u definiranju strategije riječnog prometa slijedi europsku prometnu politiku o sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, tržišta, infrastrukture, U raspravi je naglašena važnost razvitka riječnog prometa u vrijeme integracija jugoistočne Europe u europske trendove te se, te je upozoreno na loše stanje riječne flote, njezinu starost za više od 40 godina te nedovoljan udio u ukupnom riječnom prometu u kojem domaći brodari sudjeluju s tek 20% prijevoza u našim lukama. Naglašena je potreba modernizacije, uvođenje inovacije i udovoljavanje novih tehničkim standardima u riječnom prometu. Posebno je upozoreno na potrebu za brzom operacionalizacijom i stvaranjem kratkoročnih planova razvitka riječnog prometa koji će predvidjeti ne samo potrebna sredstva za modernizaciju flote već i edukaciju potrebnog profila kadrova u riječnom prometu. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Strategije riječnog prometa u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za zaštitu okoliša? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HDZ-a prihvatit će ovu predloženu Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj. Naime, europska prometna politika u posljednje vrijeme veliku pozornost posvećuje usklađenom razvitku svih vrsta transporta, te ravnomjernom korištenju svih profitnih resursa. Nekontrolirani rast cestovnog prometa ima za posljedicu veće društvene troškove koji se najčešće manifestiraju kroz onečišćenje okoliša, prometne nesreće, gužve i s tim povezane financijske gubitke gospodarstva. Stvaranje pozitivnog imidža unutarnje plovidbe kao ekonomičnog, sigurnog i ekološki prihvatljivog načina prijevoza važno je radi jačeg uključivanja industrije u ovaj sektor. Stoga je potrebno bilo izraditi Strategiju razvitka riječnog prometa jer su do sada sve vrste prometa bile regulirane Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske koju je donio Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora na sjednici održanoj 12. studenog još 1999. godine. Strateški ciljevi Republike Hrvatske u razvitku riječnog prometa su: 1. povezivanje Srednje Europe s Jadranom, plovnim putevima rijeke Dunav, kanalom Dunav – Sava, rijekom Savom do Siska i Zagreba, te nastavno željezničkim prijevozom do jadranskih luka, Rijeka i Ploče. I pod 2. uvećati udjel riječnog prometa u odnosu na ostale prijevozne grane. Izgradnja višenamjenskog kanala Dunav – Sava strateški je najznačajnije pitanje daljnjeg razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj. Višenamjenski značaj budućeg kanale sadržan je u njegove tri glavne funkcije, a to su navodnjavanje, plovidba i odvodnja, te nizu sporednih. Kanal Dunav – Sava od Vukovara do Šamca kad bude dovršen služit će poljoprivredi, prometu i vodnom gospodarstvu. Strateški je cilj navodnjavanja 33050 hektara poljoprivrednog zemljišta, a plovidbu kanalom strateški prometnoj policiji Hrvatska treba razmatrati jedino preko ostvarenja 570 km dugog prometnog koridora Podunavlje – Jadran. Realna je kombinirana riječna željeznička veza koja bi se u konačnom sastojala od 61 km kanala Dunav – Sava od Vukovara do Šamca, 306 km kanalizirane rijeke Save od Šamca do Siska s dvije vodne stepenice Županja i Jasenovac i 200 km dvokolosječne željezničke pruge Sisak – Zagreb – Rijeka. Cilj odvodnje sliva kanala, daljnje uređenje površinske odvodnje sa 173000 ha i osiguranje uvjeta dogradnje podzemne odvodnje na 62000 ha poljoprivrednih površina. Drugi je cilj eliminacija povremenih dugotrajnih i nekontroliranih poplava s pašmanskog studenskog bazena i reguliranje vodnog režima u njemu prema zahtjevima šumske vegetacije. Oplemenjivanje malih voda vezano je za navodnjavanje i ekologiju naselja uz kanal, a kanal osigurava i korištenje tehnološke vode. Izgradnjom kanala plovni put prema Zapadnoj Europi skratit će se za 417 km. Vrijeme plovidbe bit će kraće 48 sati, a ušteda goriva 8 do 10 tona po jednom potiskivanom sustavu, dok bi se put prema istoku skratio za 85 km. Naime, izgradnjom kanala Dunav – Sava, te predloženim kanaliziranjem rijeke Save i Drave usklađuju se iznimno važne pretpostavke u racionalnom povezivanju Podunavlja i Jadrana kao i unutarnje mreže plovnih putova u Republici Hrvatskoj. Postojeća strategija iz '99. godine ne može pratiti u cijelosti sadašnje trendove europske prometne politike, obzirom na mogućnosti povećanja ekonomske razine roba na jedinstvenom europskom tržištu neophodno je potrebno u što kraćem roku unaprijediti riječni promet preko jačanja administrativnih kapaciteta u državnim tijelima i ustanovama, modernizacija lučke infrastrukture i povećanja pouzdanosti i efikasnosti unutarnje plovidbe. Upravo ova nova strategija preko svojih primarnih ciljeva treba definirati strateški razvitak riječkog prometa u Hrvatskoj koji ima povoljan omjer transportnih učinaka i troškova, ekološku prihvatljivost, slobodu tržišta, te sigurnost povezivanja mreže vodnih putova Hrvatske sa povezanošću u jedinstveni sustav Rajna – Majna – Dunav. Strategija riječnog prometa je prilog implementacije europskog akcijskog plana za riječni promet NAIDES. Glavno načelo europske prometne politike koja se tim dokumentom ističe jest uspostavljanje ravnoteže između različitih načina prijevoza kao ključ uspješnosti strategije održivog prometnog razvitka. Razina strategije za infrastrukturu unutarnjih plovnih putova usmjerena je na povećanje sigurnosti i učinkovitosti unutarnje plovidbe. Regulacija plovnih putova mora odgovarati potrebama korisnika, a to znači osiguravanja nesmetane sigurne plovidbe za brodove s maksimalnom vučom u skladu sa klasom plovnih putova. U praksi to znači osiguranje minimalne dubine od 2 i pol metra za 300 dana u godini što je međunarodna klasa plovidbe. Hrvatski plovni putovi specifični su po tome da su to uglavnom rijeke uz granice Hrvatske. S obzirom na to regulacijske projekte trebalo bi koordinirati sa državama susjedima. Hrvatska smatra te zajedničke projekte prioritetom, s obzirom da pomažu uspostavi boljih prometnih veza između država i stvaranja preduvjeta za zajednički gospodarski boljitak. Hrvatskim riječnim lukama potrebna je kvalitetna i tehnološka modernizacija kako bi se zadovoljila postojeća i očekivana potražnja. Osim modernizacije osnovne lučke infrastrukture potrebno je ojačati sustav sigurnosti nadzora u lučkom području. Luke treba povezati sa glavnim cestovnim i željezničkim koridorima kako bi se postigla bolja koordinacija za gospodarskim zaleđem i kako bi se stvorili preduvjeti za razvoj intermodularnog prometa. Glede teretnog prijevoza u unutarnjim plovnim putovima on bilježi stalni rast na rijeci Dunavu dok je na rijeci Savi na nižoj razini uglavnom zbog vrlo loših sigurnosnih uvjeta za plovidbu u nižem dijelu rijeke. Veća aktivnost hrvatskih luka vezana je za povećanje međunarodnog tereta. U zadnjih 10 godina riječni promet je porastao u svim riječnim lukama, a najveći porast zabilježen je u luci Vukovar sa vrlo visokim postotkom tranzitnog prometa čak do 80%. Hrvatski lučki sustav u unutarnjim vodama obuhvaća i 4 međunarodne luke Sisak, Slavonski Brod, Osijek i Vukovar, te nekoliko sadašnjih i budućih pristaništa. Sadašnje stanje obilježavaju neuravnotežena tržišna potražnja za transportom roba na Savi i Dunavu uglavnom kao posljedica drugačijih navigacijskih uvjeta, te tehnička i tehnološka zastarjelost i manjak kapaciteta. Hrvatske riječke luke trebaju se kvalitativno i tehnološki osuvremeniti kako bi mogle udovoljiti postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji. Pored modernizacije osnovne lučke infrastrukture trebaju unaprijediti sustav sigurnosti nadzora na lučkom području. Vodni putevi, riječke luke predstavljaju važan prometni resurs prostora Istočne Hrvatske, Slavonije i Posavine koje se može iskoristiti za brži gospodarski razvitak tih područja. Puni učinak ostvario bi se lociranjem gospodarsko-poduzetničkih zona što bliže lukama ili u sklopu lučkih područja pod uvjetom da se poboljšaju uvjeti plovidbe očekuje se da bi i lokalna i strana industrija generirala veći promet na širem području porječja kao što su na primjer prerađivačka industrija u Sisku i Kutini, drvna industrija u Slavonskom Brodu, kemijska industrija u Srbiji, crna metalurgija u sjevernoj Bosni te turizam kao grana koja je snažno zainteresirana za razvoj rijeke Save. Osim Europskog akcijskog plana za riječni promet, važno je usklađivanje sa radom Dunavske komisije čija je zadaća izgradnja jedinstvenog sustava regulacije na Dunavu i harmonizacija, vezan uz održivi razvitak riječne plovidbe je glavno polazište za definiranje strategije riječnog prometa je činjenica da je mreža vodnih puteva Republike Hrvatske integralni dio europske mreže vodnih putova, pa na Europskog dunavskog koridora broj 7. S aspekta sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša ovom strategijom bilo je potrebno ispostaviti održavati i unaprijediti uvjete sigurne i pouzdane plovidbe unutarnjim vodnim putevima preko modernizacije flote, uvođenje inovacije u tehnologiju prijevoza te udovoljavanju novim tehničkim standardima. Kako je smanjen interes za zanimanja u brodarstvu, potrebno je razviti institucionalni program poticanja razvitka riječnog prometa kroz program edukacije i stipendiranja školovanja učenika. Osnovni cilj je povećanje malih brodara i prilagodba tehničkim zahtjevima prema EU standardima. Zaključno možemo reći da je nakon donošenja nekoliko zakona iz područja unutarnje plovidbe kao pravnog okvira, te stvarnog institucionalnog okvira formiranja lučkih uprava i agencija, te uključivanje u međunarodne komisije kao što su Dunavska i Savska komisija, neophodno je usvojiti i Strategiju razvitka riječnog prometa Republike Hrvatske kao logičnog nastavka. Klub zastupnika HDZ-a ovu strategiju ocjenjuje kao neophodnu, modernu i konciznu te predlaže njeno prihvaćanje. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Željko Vincelj, Klub HNS-a.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Načelno rečeno, svaka dobra strategija razvitka u bilo kojoj oblasti mora odgovoriti na neka temeljna pitanja. Prvo, što želimo postići u toj domeni? Drugo, zašto nam je to važno? Treće, kako to namjeravamo postići? Četvrto, u kojim rokovima ćemo to napraviti? I peto, koliko će nas to koštati? Preduvjet za bilo kakvu raspravu o važnim odrednicama strategije riječnog prijevoza je slika trenutačnog stanja. Znači, kakvo je stanje na tržištu teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj, kakvi su kapaciteti i to infrastrukturni, administrativni, stručni riječnog prometa u Republici Hrvatskoj, kakva je situacija u našem okružju i koje su komparativne prednosti koja ova vrsta prometa ima u odnosu na druge vrste prijevoza. Svaka dobra strategija mora imati i elemente predviđanja razvoja situacije u području za koje se donosi te anticipirajući razvoj situacije, postavljati svoje ciljeve i mjere za njihovo ostvarenje. Ako smo imalo pažljivije pročitali ovaj prijedlog, vidjelo smo da u njemu nema niti jednog elementa koji bi ozbiljna strategija morala imati, te stoga Klub Hrvatske narodne stranke ne može podržati prijedlog strategije razvitka riječnog prometa u ovom obliku. Naglašavam, u ovom obliku. S druge strane, želim naglasiti da je strategija razvoja riječnog prometa izuzetno važna tema za ovu zemlju, da je ovo pravo vrijeme za raspravu o njoj, te da se nadamo da će ova saborska rasprava potaknuti, ali ozbiljniji pristup u postizanju suglasja oko daljnjeg razvoja ove vrste prometa. No, za to je potrebno otvoriti raspravu i uključiti širu znanstvenu i stručnu javnost u izradu prave strategije, Već sam rekao da je prvo pitanje na koje bi trebala odgovoriti ova strategija, a nakon analize trenutačnog stanja u oblasti ukupnog prometa, što želimo postići u riječnom prometu? Koji je naš generalni cilj? Trenutačna situacija je takva da promet roba unutrašnjim vodenim putovima čini 0,3% ukupnog robnog transporta Republike Hrvatske. ova vrsta prometa iz godine u godinu u ukupnog prometu sudjeluje sve manje gledano i u apsolutnim i relativnim brojkama. Strategija prometnog razvitka iz 1999. godine je predviđala dizanje udjela riječnog prometa s tadašnjih 3% na 15%. Nekako čudnim smjerom idemo od 3 prema 15% kada smo stigli na 0,3%. A i kako kad smo prvi brod za unutarnje vode sagrađen u hrvatskim brodogradilištima i to za ophodnju i nadzor plovnog puta, "Vučedolsku golubicu", porinuli u vodu u prosincu 2006. sedam godine od strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske. Mi smo sada u situaciji da generalni cilj postavimo na jedan od sljedećih načina. Prvo, želimo zadržati sadašnju razinu sudjelovanja riječnog prometa u ukupnom prometu, a ciljevi na koje ćemo se koncentrirati u narednih desetak godina su povećanje razine sigurnosti na plovnim putovima, poboljšati sustav kontrole i praćenja prometa, odgovoriti međunarodnim obavezama koje imamo kao zemlja potpisnica međunarodnih ugovora i sporazuma, te uskladiti zakonodavni i institucionalni okvir, što su naše obaveze koje proizlaze iz procesa pridruživanja. Drugo, želimo značajno povećati udio ove vrste prometa u ukupnom prometu i u dogledno vrijeme, recimo petnaestak godina dostići prosječnu europsku razinu od 7% udjela te vrste prometa. Ili treće, kao treću mogućnost, možemo aktualizirati cilj postavljen u strategiji prometnog razvitka, već smo rekli da je on bio postavljen na 15%. Da bismo se opredijelili za jedan od navedenih generalnih ciljeva, moramo odgovoriti na ono drugo pitanje iz uvoda zašto nam je važno razvijati riječni promet, a ovdje je važno znati sljedeće. Riječni promet je najjeftiniji način prijevoza, omjeri su negdje 1 naprema 3,5 naprema 6, ako ga uspoređujemo sa željezničkim i cestovnim prijevozom, iziskuje najmanju potrošnju energije, a ovih dana postajemo potpuno svjesni što to znači, ekološki je najprihvatljiviji, pruža najveću sigurnost, vijek trajanja objekata i sredstava prijevoza je najduži zbog potreba za snažnim investicijskim ciklusom u slavonskoj regiji odgovara potrebi da država puno više učini u toj regiji nego što je činila do sada itd., itd. Ovisno od odgovora na prvo pitanje, moći ćemo dalje ozbiljno razgovarati i tražiti odgovore na sljedeća strateška pitanja. Kako namjeravamo ostvariti postavljene ciljeve? U kojim rokovima ćemo to učiniti? Koliko će nas to koštati? Gdje ćemo pronaći sredstva, odnosno kako zatvoriti financijsku konstrukciju? Mala digresija. Očito je da je intenziviranjem izgradnje autocesta došlo do narušavanja ravnoteže u omjerima ulaganja u prometnu infrastrukturu. U razvoj cestovne mreže išlo je i do 70% ukupnih ulaganja umjesto strategijom predviđenih 40%. No konačno osuvremenjivanje cestovne infrastrukture polako ide kraju i kada se završi sve ono što je započeto ili u kratkoročnim planovima, to će biti moderna cestovna mreža koja je riješila nekoliko najvažnijih zadataka koje je postavila strategija prometnog razvitka iz 1999. godine. To su integriranje zemlje, povezivanje zemlje s najvažnijim europskim pravcima i stvaranje preduvjeta za uravnotežen razvoj svih krajeva. Ono što definitivno nije ostvareno, a bio je jedan od najvažnijih ciljeva strategije, je skladan i postupan razvitak ukupnog prometnog sustava i svih njegovih pojedinih dijelova. Govorim tu i o željeznici i o riječnom prometu naravno. Zato sam u uvodnom dijelu svog izlaganja i rekao da je sada pravo vrijeme za raspravu o ovoj temi. Ako se odlučimo dizati postotak sudjelovanja riječnog prometa u ukupnom prometu na razinu kako to predviđa generalni cilj pod b) ili c) odnosno 7% ili 15%. Ako želimo harmonizirati ulaganje u različite oblike infrastrukturne mreže kako to predviđa strategija iz 99. godine, a koje se ovdje navodi kao temelj na koji se oslanja i ovaj prijedlog, onda u skladu s time treba odrediti operativne ciljeve i mjere koje treba poduzeti. Preduvjeti za to su analize znanstvene i stručne javnosti, zašto i kako to napraviti i jasno izražena politička volja da se to i ostvari. Tada se otvaraju pitanja izgradnje kanala Dunav-Sava i širenja mreže i dizanja kvalitete plovnih putova, intenziviranje ulaganja u luke, modernizacije brodarske mreže, ulaganje u infrastrukturu praćenja prometa i svega drugog što je potrebno učiniti za adekvatan razvoj riječnog prometa. U ovom prijedlogu nema niti jednog od ovih elemenata barem minimalno valoriziranih, a pogotovo ne financijski. Ne sumnjamo da ćemo, ali pitam predlagača kada, dobiti operacionalizaciju strategije u rokovima i financijskim potrebama kroz srednjoročni program. Ali kako mi saborski zastupnici odlučivati o nečemu kada niti u grubo ne znamo financijsku konstrukciju projekta. Koliko nas zna o riječnom prometu toliku da sam može procijeniti financijsku težinu projekta temeljem opisnih kategorija? Ako situacija ili vrijeme nije još bilo zrelo za iznose i rokove onda još nije trebala doći ovakva gola, štura strategija na naše stolove. Hvala lijepa.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 Damir (IDS)** Preskočiti ćemo i Dragonju i Mirnu i vratiti ćemo se sada na ovu Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj. Eto ovako ovdje se na strani 10. najprije govori o mjerama za implementaciju područja infrastrukture pa se onda kaže mi ćemo urediti vodne puteve prema zahtjevima međunarodne klasifikacije, otkloniti uska grla na prilazima lukama, realizirati projekt izgradnje Dunav-Sava, riješiti vlasničke odnose na lučkom području, uskladiti potrebe investicijskih ulaganja u lučku infrastrukturu, povezati luke s gospodarsko-poduzetničkim zonama, povezati luke s glavnim cestovnim koridorima, integrirati luke u sustav riječkih, informacijskih servisa Znači to je ono što bi trebalo učiniti, ali o tome nešto kasnije. Mi smo iz ovog izvješća saznali otprilike da hrvatski vodni putevi u ovom trenutku iznose 804,1 kilometar od čega je 539,2 kilometara međunarodnih puteva. Da Hrvatska ima 57 brodova s ukupnim kapacitetom od 44 tisuće tona koji su uključeni u međunarodni promet. To je otprilike veličina jednog broda koji se danas radi u Rijeci, Splitu, Trogiru ili Puli, znači toliki je naš kapacitet brodarski. Naši brodari se voze ili voze brodove starije od 40 godina, sudjeluju u prijevozu svega 20% roba na na tom našem tržištu, ostalo čine stranci. Da vjerojatno brodari nemaju potpore, pretpostavljam da je riječ ovdje o gorivu, znači ako želimo im pomoći trebali bi im dati status poljoprivrednika plavi dizel. Da su nam luke zastarjele, neadekvatne to smo znali bez da se piše. Nema kadrova za riječno brodarstvo. Najveći problem osigurati nam je prohodnost rijekama za što treba 300 dana u godini osigurati plovnost za plovila minimalnog gaza od 2,5 metra itd. itd. Zašto se međutim javljam? Pa zato jer sam nedavno u "Jutarnjem listu" pročitao jedan intervju gospodina Čobankovića, kako će najveći infrastrukturni projekt hrvatske Vlade u mandatu 2007.-2011. biti gradnja kanala Dunav-Sava. O tome su govorili svi moji prethodnici, o tome je nešto govorio i državni tajnik gospodin Bačić. Od te dugo najavljivane investicije mislim nije se krenulo Bog zna kamo, ajde prilikom otvaranja tih radova okrenuto je par odojka, jedno tele je ispečeno na žaru, ali otprilike tu se je i stalo. E sada ono što je mene začudilo, gospodin Bačić je spomenuo cifru za taj kanal u iznosu od 5,5 milijardi kuna. U intervjuu gospodina Čobankovića, ministra za regionalni razvoj, pročitao sam da on govori od 4 do 5 milijardi eura. Mi svi ovdje znamo prednosti tog kanala za riječki promet, za razvoj gradova koji su tu uz te naše rijeke. Mi znamo koja bi to prednost bila za hrvatsku poljoprivredu, ali mislim da u ovom trenutku se neće ući u gradnju jednog takvog projekta, u trenutku kada je samo ove 2008. obveza na Republici Hrvatskoj da vrati 8,3 milijardi eura vanjskog duga, a da bi to mogli učiniti moramo se zadužiti za dodatnih 11,1 milijardi eura. Naime, na današnji dan vanjski dug Republike Hrvatske je 34 milijarde eura, a do kraja mandata ove Vlade biti će i veći od 50 milijardi eura. Mislim da kada niti nemamo točne cifre kao što je govorio moj prethodnik, da naprosto za jednu takvu investiciju Hrvatska nije spremna, iako je ona nasušno vjerojatno potrebna ako ni zbog čega drugog, radi pozicije poljoprivrede uz taj kanal i zbog činjenice da bi Hrvatska preko noći dobila još nekoliko desetina kilometara međunarodnih plovnih puteva. Na strani 8. doslovce se, kada govorimo o tom kanalu kaže, znači razvojna koncepcija, očekivano stanje karakterizira podizanje klase plovnosti vodnih puteva rijeke Save do Siska na 4. klasu. To je početak izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Znači, kanal se spominje na više mjesta, ali nitko nije rekao u ovoj strategiji gdje osigurati novac, a da svi paralelno onda ne potonemo pod teretom tog kanala ili mosta za Pelješac i takvih megalomanskih investicija. Jednom riječju, prije nego nekome padne na pamet da za to se traži novac u međunarodnim izvorima kao što je navijestio ministar Čobanković, iako bi to vjerojatno bio posao stoljeća za Slavoniju, dajmo barem jedan dio iznosa koji bi bio namijenjen tom kanalu da saniramo luke uz naše naše rijeke, Sisak, Slavonski brod, Osijek, Vukovar, dajmo, izgradimo još desetak brodova da se učešće naših brodara poveća u prijevozu roba, osigurajmo prohodnost za početak tim kanalima i normalno za početak dajmo barem stimulirajmo zanimanje brodara. Nema dvojbe da taj kanal Hrvatskoj treba, ali u ovom trenutku u Hrvatskoj za taj kanal nema novaca, osim ako ga ne damo u neku koncesiju kao što su slučaj Panama ili Suez. Ali, što ćete, jedna deindustrijalizirana Slavonija nikome nažalost nije zanimljiva, a tim kanalom pretpostavljam da nećemo prevoziti naftu. Ako je stvarna cifra tog kanala 4, 5 milijardi eura kao što navješćuje ministar Čobanković, onda doista je pitanje u što bi taj novac trebalo preusmjeriti. Ja sam duboko uvjeren da će jedna Slavonija zbog skupe cijene hrane početi se relativno brzo oporavljati, ali pod jednim uvjetom: da prije nego kopamo kanal seljacima damo zemlju, da im prodamo zemlju, državnu zemlju, jasno jednako tako i onima u Istri, da im damo zajmove da mogu doći do mehanizacije, da pokušamo osmisliti tu prerađivačku industriju koja će preuzimati te njihove proizvode i normalno moramo shvatiti svi mi, a i oni, da se ne može živjeti samo od poticaja za kukuruz i pšenicu koju uzgajaju na površinama od 2 ili 3 hektara. Od 2 ili 3 hektara ne može se živjeti nigdje u svijetu. Sve teže će se moći sa 2 ili 3 hektara živjeti i u Republici Hrvatskoj. I nije sad tu bit da im netko osigurava tržište kao što se to stalno govori, već da ih prati ta prerađivačka industrija i da na taj način taj proizvod tih ljudi postane na neki način zaštitni znak cijele zemlje, jednom riječju brand. stoga molim da stanemo na loptu, nemojmo maštati o kanalu za kojeg u ovom trenutku nema sredstva, bez obzira što bi vjerojatno s njime Vlada koja bi ga izgradila ušla u povijest tog kraja. Osmislimo stvarne prioritete za Republiku Hrvatsku, to su ceste, one idu, željeznica ide, nadam se da će ići i ovaj tunel kroz Učku, luke se neke grade, gradi se nova luka u Zadru, želim vjerovati da će i ona u Plominu. Treba modernizirati ove riječke luke koje sam prije, Slavonski brod, Osijek, Vukovar spominjao, Sisak, idu energetski sustavi, LNG će uskoro krenuti na Krku. Razmislimo u kakvom nam je stanju kompletno zdravstvo, sanirajmo gospodarske subjekte, prije svega brodogradnju, potaknimo izvoz itd. I onda će taj jedan gospodarski rast Republike Hrvatske omogućiti i gradnju jednog ovakvog doista tužnog projekta Dunav-Sava. Ja se slažem da jedan takav kanal može potaknuti gospodarsku aktivnost prije svega u Slavoniji, ali isto tako sav razvoj jedne zemlje ne može se podrediti samo tom kanalu ili Pelješkom mostu i takvim projektima. Za kraj, ovo izvješće nam je dato, kao što je govorio moj prethodnik, na svega 17 stranica. To je neozbiljno, a imamo ambiciju takav jedan program nazivati strategijom. Ovaj program kako sam ga ja nekako doživio, on je prije jedna jadikovka, kao da ga je Jeremija pisao, a ne Ministarstvo pomorstva itd. Ovaj prijedlog je iskazivanje nemoći i nažalost nekad se strategija svede na jedan samo cilj, npr. modernizaciju luka ali dajmo onda to napravimo, a megalomaniju prepustimo drugima. I zato bi možda bilo dobro da ova strategija ide u drugo čitanje, ali da za to drugo čitanje dobijemo i neku financijsku specifikaciju koliko su te lijepe želje našega ministarstva i financijski teške, financijski teške, koliko to stoji, u kojim iznosima ćemo to izraziti i tko će jasno taj novac morati ostvariti. Sve u svemu, mislim da ovaj Prijedlog strategije i razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008.-2018. nije spremno za usvajanje i bilo bi oportuno kad bi ga Hrvatski Sabor ponovno poslao na doradu nadležnom ministarstvu i kada bismo dobili priliku da na drugom čitanju iskažemo svoj sud i o konkretnim financijskim pokazateljima. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Ivica Pančić. **Pančić, Ivica (SDP)** Složivši se sa većinom što je kolega Kajin rekao ipak moram ispraviti jedan netočan navod. Iz riječi kolege Kajina moglo bi se zaključiti da su radovi na kanalu započeli govoreći o okretanju telića ili što li. Radovi nisu započeli. Istina je i da su ministri Radić uoči parlamentarnih izbora 2000. godine, da je ministar Kalmeta uoči parlamentarnih izbora prošle godine najavljivao gradnju kanala ona skoro da nije započela evo tu je ali čak niti lopata nije ni zabodena, a sada je ministar Čobanković valjda prejudicirao pa opravdavajući što ništa nije napravljeno koje je 2004. godine bilo obećano za Slavoniju sada ponovno izlaze izlaze sa idejom starom dva i pol stoljeća koja bi trebala usrećiti Slavoniju. Neće usrećiti Slavoniju ali će usrećiti pojedine lobije. I drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodin Kajin je rekao da treba modernizirati riječne luke. Šta nam vrijedi modernizirati riječne luke gospodine Kajin ako plovni putovi nisu sposobni da prime brodove i riječni promet? Drugo, vi ste govorili o kanalu Dunav-Sava. Pa nije ovdje strategijom utvrđena izgradnja kanala Dunav-Sava. …/Upadica se ne čuje./… Vidite, ovdje piše. Samo malo ako smijem ispraviti gospodina kolegu zastupnika. Kaže realizirati projekt izgradnje. Dakle, projekt je u pitanju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime predlagača državni tajnik uvaženi Branko Bačić. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Htio bih se samo u kratkim crtama osvrnuti na nekoliko koji su dotaknuti u mom uvodnom izlaganju, koji su se osvrnuli na moje uvodno izlaganje i koji su govorili o Prijedlogu strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj. Naime, činjenica je i toga smo svjesni da su unutarnji plovni putovi, to sam u svom uvodu i rekao, nalaze se na područjima koja su bila u potpunosti zahvaćena Domovinskim ratom. Činjenica je dakle da ti vodni putovi iz tog razloga nisu mogli biti održavani. Činjenica je da je država donijela devastacije činjenica je da samim time jasno nije bilo apsolutno nikakvog riječnog prometa na hrvatskim rijekama, prvenstveno na Savi kao najdužem plovnom putu u Republici Hrvatskoj a znamo jasno kakva je bila situacija i na Dunavu kao sedmom europskom prometnom koridoru. Praktično da Vukovar kao najveća hrvatska rijeka na unutarnjim vodama apsolutno nije mogao poslovati i nije mogao se razvijati. Sve to zajedno dovelo je jasno do potpune devastacije riječnog prometa i u stvarnom smislu ali isto tako i u institucionalnom smislu. Mi smo 1998. godine donijeli Zakon o unutarnjoj plovidbi i još dugo nakon toga sve one zahtjeve koji su proizlazili iz samog zakona nismo mogli realizirati. Naime, tek 2001. godine startaju i osnivaju se lučke uprave kao ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske koje brinu i skrbe o lukama na unutarnjim vodama. Dakle, trebalo je uspostaviti u prvom redu institucionalni okvir kako i na koji način riješiti pitanje izgradnje lučkih kapaciteta na rijekama u Republici Hrvatskoj. Uzeo se principi pri izgradnji tih institucionalnih okvira u lukama na rijekama na isti način kao što je napravljen, ustrojen u morskim lukama. Dakle, nakon što su osnovane lučke uprave trebalo je krenuti u onu proceduru koju je uvijek predviđala i strategija o kojoj je bilo riječi koja je Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine i trebalo je ići u provedbu i implementaciju samoga zakona. To je podrazumijevalo u prvom redu donošenje master planova za svaku luku, donošenje odgovarajuće dokumentacije za svaku luku. I u ovom trenutku osim Siska a evo pri kraju je i donošenje master plana u Sisku u svim lukama na unutarnjim vodama je pri kraju priprema dokumentacije koja tek onda može poslužiti kao podloga za ulazak u financijske aranžmane odnosno koja može poslužiti kao podloga jasno za početak izgradnje lučke infrastrukture i lučke suprastrukture u Republici Hrvatskoj. Dakle, nije bilo moguće nikakve kvalitativne aktivnosti u tim lukama kad luke nisu raspolagale sa kvalitetnom lučkom infrastrukturom i kvalitetnom suprastrukturom. Ja sam to u svom uvodu rekao, dakle da temeljem sadašnje dokumentacije i temeljem koje ovo ministarstvo zajedno sa lučkim upravama provodi u hrvatskim lukama mi smo pri završetku srednjoročnih programa razvitka hrvatskih luka na rijekama i izgradnje unutarnjih plovnih putova. I rekao sam da se u svakoj luci provodi aktivnost na izgradnji lučke infrastrukture i lučke suprastrukture tako da evo prema tom srednjoročnom programu razvoja i izgradnje luka u Republici Hrvatskoj i za Vukovar, i za Osijek, i za Slavonski Brod, i za Sisak planirana su ukupna investiranja u petogodišnjem razdoblju na iznos od 116 milijuna eura. Isto tako, s obzirom da su plovni putevi u Republici Hrvatskoj u pravilu rijeke koje se nalaze, koje u isto vrijeme predstavljaju i granicu i da je upravo granica Republike Hrvatske prelazi u najvećem dijelu hrvatskim unutarnjim plovnim putevima ulaganje u rijeke odnosno ulaganje u podizanje kvalitete plovnih putova na rijekama moguće je raditi jedino u suglasju sa susjednim državama s kojima smo i trebali potpisati sporazume o unutarnjoj plovidbi i tu je bio jedan od preduvjeta da se uopće može krenuti u izgradnju unutarnjih plovnih putova. Ja vas želim upoznati da smo temeljem Zakona o unutarnjim vodama osnovali Agenciju za plovne putove unutarnjih voda čije je sjedište u Vukovaru i koja je prije dvije godine započela s radom i čija je svrha isključivo održavanje i obilježavanje plovnih putova. Također su četiri pribježne države na rijeci Savi, dakle Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija osnovale Savsku komisiju čije je sjedište u Zagrebu sa isključivim ciljem rehabilitacija plovnog puta rijeke Save na nivo prije 1990. godine odnosno sa ciljem da cijela dužina plovnog puta rijeke Save u Republici Hrvatskoj bude međunarodni plovni put. Da bi uopće mogli krenuti u izgradnju odnosno rehabilitaciju rijeke Save potrebno je sa susjednim državama definirati odgovarajuću dokumentaciju od fisibility studije do projektne dokumentacije, do iznalaženja kvalitetnih financijskih sredstava da bi se rijeka Sava mogla rehabilitirati na plovnost koja je bila na rijeci Savi prije 1910. godine. No, tek onda kada rijeka Sava bude rehabilitirana, kada se uska grla na rijeci Savi kojih ima niz od Siska do Beograda budu realizirala onda možemo govoriti o kvalitetnom brodarstvu na rijeci Savi, onda tek možemo govoriti o podizanju lučke, opremljenosti i u Sisku i u Slavonskom brodu. Prema tome, u unutarnjoj plovidbi je jedno s drugim povezano, spektakularnih koraka, nema preskakanja, nego je procedura koja je vrlo zahtjevna na izgradnji unutarnjih plovnih putova zahtjeva jednu, najprije institucionalnu organiziranost koju smo riješili kroz osnivanje lučkih uprava i kroz osnivanje naše državne agencije za plovne putove, do dogovora na nivou međunarodne komisije, savske komisije, koja kao što sam rekao ima sjedište u Zagrebu i koja priprema u ovom trenutku dokumentaciju da možemo krenuti u rehabilitaciju rijeke Save. Kada je u pitanju Dunav, onda također želim reći, dakle, da je Dunav kao jedan od najvažnijih europskih plovnih putova na unutarnjim vodama, jasno dijelom prolazi i kroz teritorij Republike Hrvatske, odnosno čini granicu u velikom dijelu između Republike Hrvatske i Republike Srbije, jedan od najvažnijih preduvjeta razvoja hrvatskog riječnog prometa. Mi u ovom trenutku realiziramo projekt izgradnje luke Vukovar koji je usko vezan sa izgradnjom kanala Dunav-Sava. I sada se želim vratiti na taj kanal. točno je da sam ja u svom uvodu rekao, i to je podatak koji je točan, ne znam, odakle gospodinu Kajinu podatak od 4 ili 5 milijardi eura …/Govornik se ne razumije./… kanala. Naime, ja se nadam da će vrlo brzo doći u proceduru ovdje u Saboru donošenje prostornog plana kanala Dunav-Sava. On je u ovom trenutku u proceduri izrada je samog prijedloga u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog planirana i biti će vrlo brzo upućen u proceduru Vlade, odnosno doći će u Sabor. Nije bilo nikakvih aktivnosti oko izgradnje kanala, koliko ja znam, u mandatu prošle Vlade, niti u mandatu ove Vlade, u smislu polaganja kamena temeljca, dapače. Mi smo tek 2006. godine kada je osnovana Agencija za unutarnje plovne putove kojoj je Agenciji povjeren posao oko izgradnje kanala praktično krenuli sa ozbiljnim radovima na izgradnji kanala. Sve ono što se radilo u proteklim desetljećima na izgradnji kanala nije bilo usklađeno, nije bilo vođeno sa jednog mjesta. U ovom trenutku možemo reći, dakle, da je, da će vrlo brzo u Sabor doći doći prostorni plan oko izgradnje kanala a koji je u velikoj mjeri spomenut u samoj, u samoj strategiji razvoja hrvatskog riječnog prometa jer držimo da nema ozbiljnije, kvalitetnije obavljanja riječnog prometa u Republici Hrvatskoj bez izgradnje kanala Dunav-Sava i to ćemo kroz raspravu o kanalu, kada bude donošen prostorni plan kanala ovdje u Saboru i predočiti. Dakle, kroz ulaganja u kroz ulaganja u plovne putove, mi u idućem petogodišnjem razdoblju namjeravamo uložiti kao što sam prije rekao milijardu i 765 milijuna kuna bez kanala. S kanalom, jasno u ovisno o intenzivitetu i dinamici gradnje možemo onda tek znati i točan podatak koliko će se u unutarnju plovidbu u cijelosti uložiti u idućih pet godina. Prema tome, nakon što se strategija donese koja će poslužiti kao podloga za izradu srednjoročnih programa razvoja i luka i plovnih putova moći ćemo se detaljno očitovati o sredstvima. Prometna strategija iz 1909. godine govorila je da će se u pomorski promet i promet na unutarnjim plovnim putovima uložiti 20% 20% ukupno svih sredstava koja se ulažu u hrvatski promet. Međutim, s obzirom na činjenicu da je kudikamo lakše bilo krenuti u izgradnju cestovne infrastrukture, ja se usudim reći i željezničke infrastrukture i pomorske infrastrukture nego što je to slučaj s obzirom na osjetljivost i probleme koje ima riječni promet ta visina ulaganja na riječnom prometu nije bila izvršena … …/Upadica: Vrijeme je pri kraju, i u smislu ishođenja projektne dokumentacije da se napravi novi iskorak u kvalitetnom izgradnju riječnog prometa u Republici Hrvatskoj. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Vjerujem u dobro namjernost našeg državnog tajnika koji je rekao da će na ove klupe doći uskoro donošenje prostornog plana kanala Dunav-Sava, ali i pri tome rekao da nisu poduzete nikakve aktivnosti u svezi Boro (HDSSB)** Ispravak je to da su poduzete radnje, dakle, otkup zemljišta je izvršen u nekim općinama u Brodsko-posavskoj županiji i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, pored toga što nije donesen prostorni plan, izvršen je otkup zemljišta

u smislu da nisu poduzete nikakve aktivnosti vezano za kanal Dunav-Sava. Ovako, na Internet stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz 2006. godine u izvješću …/Govornik se ne razumije./… znači sa posjeta gospodina Čačića Danu brodara i pomoraca, odnosno posjetu u Sisku stoji ovako: "U razvoj riječnog prometa država u idućih pet godina kani uložiti oko četiri milijarde kune, najviše ugradnju kanala Dunav Sava i još nešto dalje. Ivan (HDZ)** Sada ćemo prekinuti. Nastaviti ćemo u 15 sati. Prvi na redu je uvaženi zastupnik Zdravko Kelić u ime Kluba zastupnika Kluba HSS-a. Hvala.